Има кворум. Откривам заседанието. Откривам заседанието. Съобщение: От Сметната палата в Народното събрание е постъпила Актуализирана програма за одитната дейност на Сметната палата за 2019 г. Програмата е внесена с писмо, вх. № 924-00-1, от председателя на Сметната палата. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси. На разположение е на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

госпожо Председател, уважаеми господа народни представители! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 30 януари 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на Комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите: Ивайло Симеонов директор на дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“, и Юлиян Марков – директор на дирекция „Морско дело и рибарство“; от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури: Галин Николов – изпълнителен директор. Присъстваха също представители на браншови организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Андриан Райков, който обясни, че предложенията са направени във връзка с настоятелните искания на браншовите организации в сектора. Със Законопроекта се предлага да не се заплаща такса за замърсяване от дифузни източници за аквакултури в съоръжения, включително при биологично отглеждане, както и такса за водовземане от воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности. Съответно се предлага да отпадне задължението за монтиране на измервателни устройства, които отчитат обема на отнетата вода при водовземане от повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, когато водите се връщат в първоначалния водоизточник или в неговия водосбор. За отнет при водовземането обем на водата ще се счита обемът, посочен в издаденото разрешително. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя по принцип Законопроекта. Счита, че направените предложения са обосновани, че тяхното приемане ще позволи по-ефективно провеждане на политиката в областта на аквакултурите и ще премахне една сериозна финансова и административна тежест върху малките

По Законопроекта е постъпило становище на Сдружение „Балканка“, в което се възразява срещу приемането на промените, тъй като по начина, по който са предложени, те противоречат на националното и на европейското законодателство. Според тях таксите за замърсяване следва да бъдат диференцирани в зависимост от нивото на замърсяване при различните видове производство на риба, тъй като е недопустимо всички производители да бъдат освободени от тяхното заплащане. Считат, че освобождаването на рибопроизводителите от такса за водовземане и отпадането на тяхното задължение да монтират измервателни устройства би довело до неограничено и безконтролно ползване на водата, несъобразено с разполагаемите водни ресурси. Напомнят, че водите на реките са публична държавна собственост и за тяхното ползване следва да се плаща. Освен това по този начин един кръг стопански субекти ще бъдат поставени в привилегировано привилегировано положение спрямо останалите ползватели на водни ресурси, което представлява нерегламентирана държавна помощ. По Законопроекта са постъпили становища от Асоциацията на индустриалния капитал, от Националната асоциация по рибарство и аквакултури в България, от Националната асоциация на рибопроизводителите и от Национално признатата организация на производителите на рибни продукти – БГ ФИШ, които подкрепят Законопроекта и настояват за неговото приемане. Според представените аргументи, предложението за отпадане на таксите е свързано със съществуващата неравнопоставеност между рибопроизводителите с разрешителни за ползване на воден обект по чл. 46, използващи плаващи съоръжения в язовири, от които не се изисква заплащане на такси, и тези с разрешителни за водовземане по чл. 44, които следва да заплащат такси, въпреки че и двата вида разрешителни са за един и същ вид дейности. Освен това за разлика от отглеждането в плаващи съоръжения в язовири, при проточното рибопроизводство не просто липсва замърсяване, но и дори се наблюдава положителен екологичен ефект. В този смисъл е несправедливо е несправедливо тези стопанства да заплащат такса за замърсяване. Същевременно с предложенията не е изключена възможността за осъществяване на контрол от компетентните органи за наличие на евентуално замърсяване и за предприемане на действия както за неговото предотвратяване, така и за санкциониране на водоползватели, водоползватели, причинили такова, включително чрез отнемане на разрешителното. Мотивите на бранша по отношение измервателните устройства, които определят обема на отнетата при водовземането вода, са свързани основно с липсата на техническа възможност за тяхното монтиране при повечето рибни стопанства. Разположението на стопанствата и честото изместване на точката на водовземане при промяна на коритото и дълбочината на реките в зависимост от климатичните условия допълнително възпрепятстват правилното монтиране, функциониране и отчитане на устройствата, особено при липсата на нормативна уредба за вида и изискванията към тях и за начина, по който се монтират и отчитат. Освен това, в условията на проточност измерената вода многократно би надвишила използвания обем, който всъщност е равен на вместимостта на басейните, тъй като водата преминава през тях и през съоръженията на стопанствата и се връща обратно във водоизточника в същия обем, като оказва минимално въздействие на водните тела. В последвалата дискусия от парламентарната група на „Обединени патриоти“ заявиха, че ще подкрепят Законопроекта и ще направят предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта. От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ изразиха съгласие с мотивите на вносителите и принципна подкрепа за Законопроекта, предвид необходимостта да бъдат защитени рибопроизводителите. Същевременно настояха внимателно да бъдат преценени екологичните аспекти от прилагането на предложените промени. Отбелязаха, че не бива да се допуска неравнопоставено положение както между отделните производители на риба в зависимост от начина на производство, така и спрямо останалите ползватели на вода от водни обекти. Настояха за ясен финансов разчет за икономическия ефект от прилагането на Законопроекта. От парламентарната група на „БСП за България“ заявиха принципна подкрепа за Законопроекта, като настояха за прецизиране на текстовете. По отношение на таксата за замърсяване отбелязаха, че от научна гледна точка производството на риба по принцип не замърсява водните източници и препоръчаха при обсъждането да бъде взето предвид становището на Селскостопанската академия и на другите висши училища, в които има необходимите специалисти. Заявиха, че са напълно съгласни при установено от контролните органи замърсяване отговорните да бъдат санкционирани. По отношение на измервателните устройства отбелязаха, че независимо дали по разрешително или по отчетени количества производителите винаги заплащат за използваната вода и е въпрос на преценка какъв да бъде механизмът.

954-01-3, внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Мацурев. Следва Доклад на Комисията по околната среда и водите. Заповядайте, госпожо Василева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г. На заседание, проведено на 7 февруари 2019 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите: Красимир Живков – заместник-министър, Илияна Тодорова – директор на дирекция „Управление на водите“; от Министерството на земеделието, храните и горите: Ивайло Симеонов – директор на дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“; от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури: Галин Николов – изпълнителен директор; представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и на браншови организации на рибопроизводителите. Законопроектът и мотивите за неговото приемане бяха представени от народния представител Андриан Райков. Със Законопроекта се предлага отпадане на задължението за монтиране на измервателни устройства, които определят обема на отнетия при водовземането обем вода за аквакултури и свързаните с тях дейности. За отнет при водовземането обем на водата ще се счита обемът, посочен в издаденото разрешително. Предлага се премахване на таксата за замърсяване от дифузни източници за аквакултури и на таксата, която се дължи в случаите на водовземане от воден обект за аквакултури. Заместник-министър Красимир Живков представи позицията на Министерството на околната среда и водите, заявявайки, че предлаганите промени в чл. 194 и чл. 194а от Закона за водите не се подкрепят с оглед изискванията на Рамковата директива за водите, европейското и българското законодателство. По думите му не се осигуряват еднакви правни рамки за всички икономически сектори при използването на водите за стопански цели и равнопоставеност между водоползвателите като гаранция за създаване на еднакви правни условия за стопанска дейност. Господин Галин Николов от ИАРА заяви, че Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя по принцип предложения законопроект. По думите му с предлаганите промени се цели по-прецизно и ефективно провеждане на политиките в областта на аквакултурите. Той заяви, че промените са обосновани и мотивирани и ще окажат благоприятно въздействие върху сектора. Отношение по внесения законопроект взе народният представител Румен Георгиев, според когото секторът трябва да бъде подкрепян и предлаганите промени са в тази посока. По думите му съседни на България държави не заплащат такса и стимулират този сектор. Той изрази мнение, че рибопроизводителите не могат да се съпоставят с производителите на енергия от водноелектрически централи. Народният представител Атанас Костадинов изрази подкрепа за становището на Министерството на околната среда и водите, като отбеляза, че с предложението се нарушава Рамковата директива за водите и се предлага да отпадне основополагащият принцип „замърсителят плаща“. Той заяви, че ще се въздържи от гласуване и изрази мнение, че до второ четене текстовете могат да се прецизират. По думите му може да се мисли за облекчаване, но не и за отпадане на таксите. Председателят на Комисията госпожа Ивелина Василева изрази позиция, че становището на Министерството на околната среда и водите е основано на принципите „замърсителят плаща“ и за възстановяване на разходите за водните услуги. Тя изрази мнение, че Законопроектът може да бъде подкрепен на първо четене, но има въпроси, които трябва да бъдат решени и текстове, които трябва се прецизират, което е видно и от получените становища. Госпожа Василева изрази готовност за внасяне на предложения между първо и второ четене на Законопроекта и предложи да бъде създадена експертна работна група. По думите ѝ ако е необходимо, могат да се осъществят консултации с Европейската комисия, така че да се разработят справедливи текстове за решаване на всички въпроси. От Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране изразиха позиция, че хората от бранша трябва да бъдат подпомагани, но не като се освободят от всички такси. Представители на рибопроизводителите заявиха, че тежест за бранша представлява не само таксата за водовземане, но и необходимостта от монтиране на измервателни устройства и тяхната периодична смяна. Те отбелязаха, че в момента съществува неравнопоставеност между производителите на риба в плаващи съоръжения в язовирите и тези, които осъществяват проточно рибопроизводство. Те не възразиха срещу запазване на принципа „замърсителят плаща“ в случай на установяване на замърсяване. След приключване на дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 15 гласа „за“, без „против“ и 3 „въздържал се“ подкрепи Законопроекта и прие следното становище: предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г.“ Ви, госпожо Василева. Няма други постъпили доклади. Откривам разискванията по разглеждания законопроект. Има ли изказвания? Заповядайте,

Това ще стане по два начина. Първият е с премахване на заложеното досега в Закона за водите задължение за монтиране на измервателни устройства, определящи обема на отнетата и отклонена вода от повърхностните водни обекти. С този текст имаме сериозно противоречие и предпоставка за неравнопоставеност на останалите ползватели на водни ресурси и услуги в страната, които са задължени да монтират уреди и да измерват водните количества, които използват.

С премахване на задължението за монтиране на измервателни устройства се отваря широко вратата за абсолютно неконтролирано и неограничено използване на водните ресурси, а според мотивите на вносителя, целта е да се увеличи производството на аквакултури, което ще доведе до още по-голямо и безконтролно използване на вода. Как с това безконтролно и неконтролируемо използване на вода се спазва Рамковата директива на водите на Европейския съюз, в която е записан следният текст: ал. 11. Според чл. 174 от Договора за функциониране на Европейския съюз „политиката на Общността за околна среда трябва да допринася за постигнати цели на предпазване, опазване и подобряване на околната среда посредством внимателно и рационално използване на природните ресурси, както и следва да се основава на принципа за предпазни и превантивни мерки, на принципа за приоритетно коригиране на екологичните щети при източника, както и на принципа „замърсителят плаща“.“ Къде в предложенията на вносителя намираме „внимателно и рационално използване на водите“, след като няма да се измерват водните количества и да се заплащат? Къде е стимулът за рационално използване на количествата вода? Това ще доведе и до създаването на множество басейни и корита за аквакултури покрай реките, които няма да се съобразяват с условията за оцеляване на речните и крайречните екосистеми. Ще кажа и за един проблем с използването на вода с цел производство на аквакултури. В Комисията се каза, че няма нужда от измервателни устройства понеже водата се връща в повърхностните обекти, веднага след като мине през рибарника. Единствено се използва кислородът. Да Ви кажа, същото е и с ВЕЦ-овете. И при тях водата преминава и се връща в обектите, и там се използва само енергията. При ВЕЦ-овете водата се заплаща, а тук искаме да премахнем това. Това също е неравнопоставеност. Няколко думи за принципа „замърсителят плаща“. Казах, че има разлика в нивата на замърсяване в различните сектори в рибния бранш, но отпадането изобщо на такса, не смятам за решение. Може би проблемът трябва да се разреши с тарифата за таксите на водовземане, за ползване, а не в Закона. Принципът „замърсителят плаща“ да се спази, но справедливо и в зависимост от нивото на замърсяване. Напомням, че с предлаганите изменения се нарушават няколко законови акта: чл. 191 от Договора за функциониране на Европейския съюз; ДЕО 20 „Околна среда“ – няма да Ви го изчитам целия в момента. Второ, в Рамковата директива за водите, която Ви прочетох преди малко, и в Закона за водите – чл. 2, ал. 1, т. 10, която гласи: „замърсителят плаща разходите за мерките за мерките за предотвратяване, ограничаване и намаляване на замърсяването, както и за възстановяване на вредите“. С предложеното изменение искате да освободите от задължението определени производители да заплащат, а в същото време да увеличат производството си, което води до още повече замърсяване. Колеги, рибопроизводството в нашата страна наистина е в изключително трудно състояние – нито е конкурентно, нито е с високи нива на усвояваемост на евросредства. Напротив, то е в едно от най-ниските нива. Трябва да се създаде равнопоставеност на секторите в бранша. Агенцията Агенцията за рибарство и аквакултури трябва да се справи с огромните нива на бракониерския улов, чрез който се влияе и ниската цена на рибните продукти. От „БСП за България“ ще се въздържим по така направените предложения и се надявам между първо и второ четене те да са съобразени с реалната ситуация. Благодаря.

въпроси, свързани с развъждането и отглеждането на риба и свързаните с това дейности – важен въпрос, сектор, който поставя проблемите си на разглеждане пред народните представители. Проблемите, с които секторът се среща, от една страна, са свързани с техническите трудности, които има при монтиране на необходимите устройства за измерване на количеството ползвана вода. От друга страна, са свързани с приложимата по смисъла на Закона за водите такса „водоползване“ и такса за дифузно замърсяване. В Комисията по околната среда и водите, както стана ясно и от Доклада, имахме задълбочено и пространно обсъждане на тези въпроси. Чухме мнението и становището и на отговорните ведомства, и на представители на сектора. Това, което се формулира като позиция, е подкрепа на Законопроекта на първо четене от гледна точка на това, че – да, явно има необходимост от прецизиране и от ясна регламентация в сектора, така че да не се получава различен получава различен подход спрямо различните типове производители – тези, които отглеждат риба в затворени водни обекти, респективно тези, които се занимават с проточно рибопроизводство. От друга страна, няма как да не се вслушаме и в разумните аргументи, които бяха изложени в становището на Министерството на околната среда и водите, които ние подкрепяме, и са свързани с основополагащите принципи, заложени в Рамковата директива за водите и в Закона за водите, които предпоставят, от една страна, прилагането на принципите „замърсителят плаща“ и възстановяване на разходите за водните водните услуги, от друга страна, предполагат и равнопоставен подход спрямо всички видове ползватели на природния ресурс – водата, която е изключителна държавна собственост. В този смисъл моето предложение е да подкрепим на първо четене Законопроекта, за да може да се даде възможност за по-детайлно обследване и анализиране на казуса, и намиране на най-прецизните и разумни текстове, които, от една страна, да гарантират подкрепа на сектора, от друга страна – да гарантират и това, че се прилагат принципите, че не се поставя в привилегировано положение един сектор спрямо останалите сектори. В този смисъл ние ще предложим и алтернативните текстове, които бяха предложени от Министерството на околната среда и водите в тяхното становище. Надявам се експертната работна група, която ще бъде създадена между първо и второ четене, да анализира ситуацията ситуацията в бранша, да намери, още веднъж казвам, най-разумното решение и при необходимост да се проведат консултации и с европейските ни партньори, да се проучи и опитът на други държави. В този смисъл имам ангажимента да внеса и текстове между първо и второ четене, за да може да продължи работата и да доведем този законодателен акт до финала, отново казвам, с намирането на най-доброто решение. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Василева. Има ли реплики?

Предложеният законопроект е хубав, полезен за нашето рибопроизводство, за производителите на аквакултури, но, за съжаление, с това хубавите неща в този законопроект свършват. Хубаво е да се подкрепи секторът. Секторът е в трудно положение. Нашите производители на риба са в неравнопоставено положение спрямо съседните страни, спрямо Европа внос на риба и рибни продукти, неконкурентоспособен е секторът, в трудно положение е, с висока себестойност и не на последно място – Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“ е една от програмите с най-ниска усвояемост на европейски средства

да вземат предвид тези забележки, да вземат предвид забележките на Комисията по околната среда и водите, на браншовите организации, така че да стане хубав текст, който наистина да е полезен за нашите нашите производители, но в същото време и да спазва Директивата за водите на Европейската комисия. Колеги, първата ми забележка е по начина на внасяне. Законопроектът е внесен от група народни представители, поради което поражда няколко въпроса, които досега не са намерили отговор. Първо, защо една група от производителите на риба са влезли във връзка с колегите и са предложили такъв текст и, второ, защо не се върви по пътя – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Министерството на земеделието и Народното събрание? Ако бяха минали по този път, щеше да има съгласувателна процедура и много от въпросите, които днес витаят в залата, щяха да намерят отговор. Следващата ми забележка по предложения законопроект е въвеждането на неравнопоставеност между отделните субекти, водоползватели както между тези, които произвеждат риба, така и за тези, които ползват водата за други цели. Тези, които произвеждат риба, я произвеждат по три начина: проточни рибарници, които ползват вода и отново я връщат в реката; садки, които са във водоемите, и тези, които зарибяват целия водоем. Сами разбирате, че даването на преимущество, на предимство на група от тези рибопроизводители поставя в неравнопоставено положение самите производители на риба, които отглеждат по различен начин рибата. Това автоматично води до изкривяване на пазара, до неконкурентоспособност на останалите рибопроизводители и по този начин се поставя една нерегламентирана държавна помощ към отделна група от рибопроизводителите.

я очиства, но това е въпрос, който също трябва да бъде изяснен. Отпада таксата „Водовземане“. Колеги, водата е публична държавна собственост. Не знам как ще отпадне таксата „Ползване на вода“, при условие че всичко, което е държавна публична собственост, и който ползва, по някакъв начин плаща. Отпада монтирането на водовземни съоръжения. Това няма ли да доведе до неконтролирано и неограничено ползване на водния ресурс и как ще се определят лимитите, които са дадени в разрешението за водоползване? Това също са въпроси, които би трябвало да намерят отговор в допълнителни предложения между първо и второ четене. Не на последно място е забележката ми за финансовото изражение, за което вносителите казват, че, ако това се приеме, държавата ще се лиши от едни 250 хил. лв., които се събираха досега по тези такси.

броя регистрирани обекти, ако са плащали 250 хил. лв., ако тази цифра е вярна, колеги, става въпрос за средно по 67 лв. на обект, което, ако е 67 лв., не си струва упражнението. Ако половината от тях по този начин произвеждат риба, цифрата ще е 130 лв. на обект. Струва ми се, че също не си струва упражнението, ако говорим за 130 лв. на обект.

толкова ли е финансовото изражение или не е толкова, защото на мен ми се струва, че разчетите не са точни. Колеги, само за 2018 г. този закон се е променял четири пъти досега. Само за 2018 Като заключение, искам да направя едно предложение към вносителите: не е ли по-добре за пореден път, вместо да се променя Законът за пети път, да променим тарифата за таксите за водоползване, където чрез промяна на числовите изражения на водоползване и на замърсяване да въведем така желаната от нас справедливост при плащането на отделните субекти, които ползват вода по един или друг начин? по един или друг начин? Колеги, вносители, моля, имайте предвид тези забележки, забележките на отделните комисии, така че между първо и второ четене всички тези Благодаря Ви, господин Абазов. Има ли реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! С предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите се правят промени в две основни насоки. Едната промяна е свързана с отпадането на задължението за монтиране на измервателни устройства, които определят обема на отнетия при водовземането обем вода за аквакултури и свързаните с тях дейности. При повечето действащи рибни стопанства няма предвидени условия и техническа възможност за монтиране на измервателни устройства, които да определят обема на отнетата при водовземането вода съгласно изискванията на действащия Закон за водите. Зоните, в които е възможно монтирането на такива устройства, са често извън територията на стопанствата, съответно опазването и достъпът до тях са силно затруднени и често невъзможни. Между точките на водовземане и водоползване има възможност за нерегламентирано ползване на вода от трети лица, което води до финансови загуби за водоползвателя. От друга страна, топографското разположение на стопанствата в ниски равнинни части, в близост до реки или високопланински терени, честото изместване на точката на водовземане от реки, поради промяна на коритото и дълбочината след наводнение или други природни бедствия, възпрепятстват правилното монтиране, функциониране и отчитане на измервателните устройства. Освен това при наводнения и други природни бедствия през рибните стопанства протича вода, която е технологично нежелана и не може да бъде спряна или отклонена от каналната мрежа и продължава да бъде измервана и отчитана от устройствата като използвана. Следва да се има предвид, че част от басейновите стопанства в периоди на наводнения се използват като резервоари за събиране на вода с цел предпазване от вредното въздействие на водите, но и в тези случаи събраната вода ще бъде измерена и отчетена от измервателните устройства като използвана и съответно ще подлежи на заплащане. Следва да се има предвид, че в условията на проточност през басейните водата, отнета от водоизточника, се възвръща в рамките на часове или дни, което означава, че реално използваният обем вода във всеки един момент е равен на вместимостта на басейните, а евентуално измерената вода би била в пъти повече, независимо че е възстановена. От друга страна, голяма част от рибните стопанства използват многоводието през пролетния сезон за напълване на басейните и изпускат обратно във водоизточника водата с цел улов на рибата през есенния период на маловодие, с което на практика спомагат за баланса на речния отток през сезоните. Независимо от въведеното със Закона за водите изискване за монтиране на измервателни устройства липсва еднозначна нормативна уредба за вида и изискванията към тях и за начина, по който те се монтират и отчитат. Монтирането на измервателни устройства от малките рибопроизводители представлява сериозна финансова и административна тежест за тях и е сред основните мотиви за преустановяване на дейността им.

Невъзможността малките производители да прилагат разпоредбите на Закона за водите относно измервателните устройства създава предпоставки за намаляване на интереса към производството на аквакултури и свързаните с тях дейности, както и до намаляване на инвестициите в тях. Това от своя страна води до неизпълнение на мерките и индикаторите, приети от Министерския съвет в Националния многогодишен стратегически план за развитие на аквакултурата 2014 – 2020, както и на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 по отношение на инвестициите в аквакултури. Другата основна промяна в Проекта е свързана с премахването на таксата за замърсяване от дифузни източници за аквакултури в съоръжения и на таксата, която се дължи в случаите на водовземане от воден обект за аквакултури. Действащата разпоредба на чл. 194, ал. 11, т. 4 се тълкува от басейновите дирекции като основание за освобождаване от такси на производители, които имат разрешителни, издадени само по реда на чл. 46, тоест производители, които използват плаващи съоръжения за аквакултури. В същото време, независимо че извършват същите дейности, лицата, които имат издадени разрешителни по чл. 44, не са освободени от заплащането на такса. По този начин действащите разпоредби на Закона за водите в частта аквакултури и свързаните с тях дейности създават неравнопоставеност

правната норма да бъде съобразена с един от основните принципи, залегнали в чл. 8, ал. 2 от Закона за водите – за създаване на еднакви правни условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица. Съгласно статистическите данни на ИАРА производството на риба в Република България значително намалява и се увеличава броят на неработещите стопанства, като една от основните причини е увеличената административна и финансова тежест за производителите, която води до оскъпяване на произвеждания продукт и до неговата неконкурентоспособност. От друга страна, съществуващата в момента негативна тенденция за намаляване на производството на риба от аквакултура като цяло увеличава натиска върху популациите включително и от бракониерска дейност, което се отразява негативно върху биологичното разнообразие. Аквакултурната дейност може да се смята като екологична дейност. Една част от стопанствата отглеждат биологично застрашени в различна степен видове, част от които се разселват обратно в природата, което при спиране на тяхната дейност ще се отрази негативно на биологичното разнообразие и популацията на видовете. заключение, считам, че предлаганите законодателни промени ще се отразят благоприятно върху производството на риба от аквакултура и на свързаните с него дейности, и ще се увеличи консумацията на прясна риба, произведена в България, което ще се отрази благоприятно на здравния статус на населението. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Райков. Има ли реплики? Няма заявки за реплики. Други изказвания? Заповядайте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Наистина вчера имахме сериозна дискусия в Комисията, но преди това искам да кажа няколко по-общи съображения. Лично аз подхождам консервативно и не смятам, че с това, което законодателят е предвидил да обсъждаме на първо четене, ще постигнем консенсус на второ, ако сега има принципни различия между нас. Какво искам да кажа? Както вчера говорихме, прекрасно е това достойнство на демокрацията, дори хора от една парламентарна група да са на различни мнения. Това много помага за законодателството, за законотворчеството и за добрите закони. Обаче помага ли това да искаме да създаваме конкурентни предимства, когато отнемаме регулации, тоест да развиваме нещо, без то да се развива като регулация в публичен интерес? Категорично не! Помага ли ни това, че една общност от производители или ползватели сега казват, 12 години по-късно след 2007 г.: ами на нас Рамковата директива ни пречи. На нас европейското законодателство ни пречи? Как ще реагираме, когато се оказва, че при 3750 издадени разрешителни за водоползване, половината ако са активни и действащи, се оказва, че един рибопроизводител плаща по-малко от едно българско семейство или около 150 лв. на средна база цена за водно ползване? Ясно е как трябва да реагираме. Искам да Ви кажа съвсем официално, че за първи път виждам чрез законодателни промени, казах го и в Комисията, да се иска нарушаване на европейското законодателство и двете внесени предложения от колегите нарушават Рамковата директива за водите, нарушават поне три принципа: принципът за справедливост, принципът на „замърсителят плаща“ и принципът за равнопоставеност на икономическите субекти. Не е възможно да искаме отмяна на контрола на замерването и не е възможно да искаме отмяна на таксата за замърсяване. Нещо повече, години наред чакаме колегите от Министерството на земеделието, храните и горите да направят тази Единна такса за замърсяване по определени критерии, която да въведем. Няма я тази такса! Нещо повече, сега се иска отмяна за един определен сектор. Мога да Ви прочета съвсем накратко, за да бъда по-достоверен, не само чл. 164 на Директивата, но и разпоредбата на чл. 9: „Държавите членки се съобразяват с принципа за възстановяване на разходите за водни услуги, включително ресурсните разходи и разходите за околна среда, като се вземе предвид икономическия анализ, проведен съгласно Приложение № 3 и особено в съответствие с принципа „замърсителят плаща“.“ Ако се запознаете с приложените становища към становища към този законопроект, ще видите изключително симпатични и сладки неща. Твърдение от група бизнес организации: след като ние сме заплатили водно разрешително, означава, че водата е наша и след като ние я връщаме в първоначалния водоем, кой ще ни плати за тази вода? Второ разсъждение: след като сме платили водоползване ние сме собственици на тази вода, може ли да я продаваме на трети лица? Колеги, 2019 г. е. Не знам какви експерти и какви капацитети пишат тези неща?! Водата е публична държавна собственост, а Рамковата директива за водите урежда какво прави замърсителят, кой какво ползва и в какво състояние се намира. В заключение, искам да Ви кажа следното: имайте предвид, че състоянието на водните тела в България е в състояние, което не можем да кажем, че е добро. Липсата на воден ресурс и липсата на ограничаването на водния ресурс много скоро ще ни накарат големи питейни съоръжения, които са за енергийни, за напоителни или, ако щете, за рибовъдни цели да започнем да ги изсветляваме и да ги пригаждаме към такива за питейна значимост. Това очаква не само България, това очаква Европа, това очаква и света. Немислимо е да нарушаваме принципите на Директивата. Ако можем да се обединим около някакви текстове – подкрепих текстовете на колегите от Министерството на околната среда и водите. Лично аз ще се въздържа да гласувам и се надявам на второ четене всичко това, за което говорихме, да проявим разум, да проявим устойчивост и да помогнем на рибопроизводителите, но не извън европейското законодателство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Костадинов. Има ли реплики? ли реплики? Господин Георгиев, заповядайте – имате думата за реплика. Благодаря, господин Председател. Искам само да уточним нещо, за да не подвеждаме аудиторията. Пред мен е Аграрният доклад за 2017 – 2018 г. На страница 204 – „Производство на риба и други водни организми“, е записано, че по данни на Изпълнителната агенция по рибарство и общият брой на активните рибовъдни стопанства към края на 2016 г. е 683 броя.

Благодаря Ви. Колегата е прав, че има различни данни, различни източници и различна статистика. Моето говорене е за друго. Статистиката няма да ни даде правилните изводи, а спазването на принципите. Да, устойчиво развитие и подкрепа за определен икономически интерес може да има, ако се спазват екологичните и социалните императиви. Така че дори да не са 680, само 200 и 300 да са, ние не можем да излезем извън рамките на Европейското законодателство. Благодаря Ви. Благодаря и аз. Има ли други изказвания? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Основен принцип, залегнал в Рамковата директива за водите, че замърсителят плаща, като таксата следва да се определя в зависимост от нанесените щети на водите, а не от използваното количество вода, както е отразено в българското законодателство. Съществуват множество данни, включително научни, че рибите и тяхното развъждане и отглеждане не следва да бъдат възприемани като замърсители, а точно обратното – като естествени, точни и постоянни индикатори за качеството на чистотата на водата във водоема, който обитават. Развъждането и отглеждането на риба, други водни организми и аквакултури е една екологична дейност за производство на риба и рибни продукти. Всяко замърсяване на водата, която е естествена среда за живот на рибите, пропорционално оказва отрицателно въздействие върху добива и качеството на произведената риба. В Приложение VIII в списъка на замърсилите от Рамковата директива за водите са изброени основните вещества, които трябва да се измерват за определяне качеството на водата. Основните вещества, които се получават в резултат на аквакултурната дейност, са фосфати и азот. Същите са посочени на 11 място от общо 12 места в Приложението. Основната цел на Рамковата директива за водите е опазване и подобряване качеството на водите до ниво „добро“, съгласно приетата класификационна система. В случай че това ниво не е постигнато, не може да се твърди, че аквакултурата е причина за това. Въпреки че в България Директивата е транспонирана с допълнителни утежнения, състоянието на водните тела и обекти, използвани за аквакултурата в България, отговаря на изискването за постигнати цели на Рамковата директива за водите, а до момента няма констатирано влошаване на състоянието на водите от аквакултурната дейност. Напротив, изследването на проекта FISHFARMING на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, целящ установяването на Механизма за замърсяване от аквакултурната дейност, констатира минимално въздействие на водните тела от подобна дейност. Също така с него е установено, че във водни обекти, в които се извършва рибовъдство, екологичният потенциал и химичното състояние на водите са по-добри. Освен това в съображение 13 от преамбюла на Рамковата директива за водите изрично е посочено, че държавите членки изготвят и приемат програми от мерки в съответствие с регионалните и местните условия за подобряване състоянието на водите. В предложените изменения по никакъв начин не се изключва възможността за упражняване на контрол от страна на контролните органи и не отпада задължението при установено замърсяване на нарушителите да се налагат съответните санкции. Напротив, контролните органи разполагат с достатъчно механизми за въздействие върху нарушителите чрез отнемане или прекратяване действието на разрешителното, издадено по реда на Закона за водите, или с отказ от издаване на такова. Аквакултурата сама по себе си не може да бъде определена като замърсител. Затова с предвижданите промени се цели ползвателите на вода, които са извършили замърсяването, да заплащат за отстраняване на щетите, а не всички ползватели да заплащат тази такса, включително когато такъв замърсител липсва. Нещо повече. Заплащането на замърсяването следва да бъде пропорционално на степента на установеното замърсяване. По този начин, като се наказва конкретният нарушител, се постига и друга основна цел на Рамковата директива за водите – прекъсването на замърсяването при самия източник. Това би довело до подобряване качеството на водите в много по-голяма степен, отколкото да се заплаща такса замърсяване, която някои биха тълкували като право на замърсяване. Има и друг аспект на въпроса. Аквакултурата е ключов фактор при задоволяване на търсенето на риба. Почти половината от световната консумация на риба вече идва от аквакултури, а не от риболов, който дълго време беше водещ източник на рибни продукти. Аквакултурата е сектор, който общо произвежда почти 1,5 млн. тона продукция. Освен това следва да се има предвид, че секторът осигурява работни места, които за Европейския съюз са повече от 65 000 души, а в България заетите са около 5000 души. В този смисъл е изключително важен както в крайбрежните, така и в селските райони. Предложенията за промени в Закона за водите ще допринесат за устойчиво развитие на сектор „Аквакултури“ и ще се отразят благоприятно на около 80% от регистрираните в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури малки рибопроизводители. По последни данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури производството на риба в България значително намалява, като се увеличава броят на неактивните рибовъдни стопанства. Една от основните причини е увеличената финансова и административна тежест за производителите, която води до оскъпяване на произвеждания продукт и до неговата неконкурентоспособност. Друг важен момент е, че с предложените изменения ще се създадат еднакви условия за лицата, които извършват аквакултурна дейност. Съгласно действащата Разпоредба на чл. 194, ал. 11, такса за правото на използване на водите не се заплаща, в случай на ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности. Тази разпоредба се тълкува от басейновите дирекции като основание за освобождаване от такса на производители с разрешителни за ползване на воден обект, издадени само по реда на чл. 46, тоест от производители, които използват плаващи съоръжения за аквакултура. Това създава неравнопоставеност между рибопроизводителите с разрешение по чл. 46, използващи плаващи съоръжения в язовири, от които не се изисква плащане на такси, и тези – с разрешителни за водовземане по чл. 44, които следва да заплащат такси, въпреки че и двата вида разрешителни са за един и същи вид дейности. По този начин разпоредбите на Закона за водите в частта „Аквакултури и свързани с тях дейности“ третират по различен начин субектите, извършващи дейност в сектора, и поставят част от производителите на аквакултурата в по-благоприятна конкурентна среда. Предлаганото изменение в чл. 194, ал. 11, т. 4 цели да бъде премахнато съществуващото противоречие и правната норма да бъде съобразена с един от основните принципи, залегнал в чл. 8, ал. 2 от Закона за водите, за създаване на еднакви правни условия за стопанската дейност на всички граждани и юридически лица. В Европейския съюз съществуват практики на незаплащане на използваната вода с цел аквакултура от държави членки, както и съседни на България държави, нечленуващи в Съюза, но експортиращи риба и рибни продукти на българския пазар. В заключение, искам да кажа, че по данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в редица европейски държави, като Хърватска, Чехия, Естония, Малта, Полша, Румъния, Гърция и Турция не се изискват такси за използване на вода за аквакултурна дейност. Затова, колеги, моля да подкрепите предложения законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Димова. Има ли реплики? Заповядайте, господин Костадинов.

имаше доста подобни доводи в Комисията – не пипайте водата на рибите, защото е естествена жизнена среда за тях. Ако въздухът е естествена жизнена среда за хората, означава ли, че не трябва да се грижим за качеството му? Не

В световен мащаб световното производство на аквакултури и рибопроизводство оказва изключително сериозен натиск върху биотата и цялостния екологичен комплекс. комплекс. За да завърша моята реплика, ще Ви прочета част от работещ документ на Европейската комисия: „Интензивните и полуинтензивни рибни ферми от басейнов тип в никакъв случай не са екологични, не намаляват бракониерския натиск върху речните популации, могат да влияят негативно върху качеството на водите поради режима на интензивно хранене и вторично натрупване на органика и биогени в басейните, частично обезводняват речни участъци.“ Точка по въпроса. Доводите за това, че рибата подобрява водата се числят към един друг период от развитието на човечеството, а сегашната ситуация е коренно различна. Подкрепям становищата на колегите Бюрхан Абазов, на Георги Стоилов.

Уважаеми господин Костадинов, уважаеми колеги! Предложените промени по този законопроект не отменят нашата грижа за чистота и за за основанието – замърсителят плаща. Това, което искам да подчертая, е, че направеното ми изказване също е на база на научен доклад. Аз цитирах изследване по проекта FISHFARMING на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, който цели този механизъм. Благодаря

Изказването ми е в посока на дебата, който се разви в залата, пък и в комисиите, където беше разглеждан Законопроектът. Според мен се спекулира с някои неща. Първо, с това, че няма да се плаща за ползването на водата. Така или иначе към настоящия момент се издава разрешително за водоползване и водата може да се ползва съгласно това разрешително. Не е нужно да има такъв уред, с който да се замерва водата, който се поставя в много случаи на много труднодостъпни места и с който с който се регистрират значително по-високи количества вода, които се ползват от производителите на риба и на рибни ресурси. Така че тук не стои въпросът да се дава безвъзмездно тази вода. Спекулира се с така нареченото „замърсяване“, защото има много статистически данни. От една страна, колежката преди малко цитира Доклада, който е за Средиземноморския басейн, а колегата също цитира данни, които са от Европейската комисия, но аз не знам за нито един такъв доклад или нарушение на едно от тези дружества, които произвеждат риба. Към настоящия момент поне няма такива регистрирани. За мен е неправилно да се плаща такса за замърсяване, след като не е констатирано такова. Ние не сме против принципа да плаща този, който замърсява. Това е правилно и ние също го отстояваме, но всички да плащат такса, без да е извършено някакво замърсяване – смятаме, че това не е правилно. Основната причина обаче за внасянето на този законопроект с колегите народни представители е поставянето, първо, на неравнопоставеност между самите производители на риба и аквакултури, тези, които са издадени по един ред, който е свързан с водоплаващи съоръжения или в езера и язовири, и тези, които са на реките. Не може едните да плащат едната такса, а за другите да няма. Това поставя самия сектор в неконкурентоспособност. По същата логика ще кажа и за самия бранш, тъй като редица страни в Европейския съюз, които също трябва да приведат своето законодателство с европейското, са намерили начин и техните производители на риба и аквакултури не плащат такива такси! Става дума за Чехия, Хърватия, Турция… Турция, да кажем, не е член на Европейския съюз, но за Гърция, Румъния, Полша, латвийските републики… Голяма част от тези производители на риба вече са на нашия пазар и те заемат част от него. Така че мисля, че ние като народни представители трябва да помислим в тази посока как можем да защитим нашия бранш. Затова Ви призовавам да гласувате за Законопроекта, така както сте направили по-голямата част от народните представители в двете комисии. ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Вълков. Реплики? Няма желаещи за реплики народни представители. Има ли други изказвания? Заповядайте, госпожо Танева,

за това, че между първо и второ четене ще бъде направена работна група с цел да се прецизират текстовете. Но общият принцип и философия, заложена в този законопроект, да бъде подкрепена, а именно да направим равнопоставени отделните рибопроизводители, производители на аквакултура по различни начини на пазара. В момента предложения текст прави точно това! Не поставя никого от производителите на аквакултури в привилегировано положение, напротив, точно обратното. И принципът „замърсителят плаща“ остава. Той не се променя. Променя се единствено от предложените текстове това да се плаща – такса замърсяване, един вид като право за замърсяване на проточните стопанства, без значение дали са замърсили или не. В това именно е неравнопоставеността с останалите производители на аквакултури. Законопроектът прави точно това. Искам да Ви дам пример, че само за последните за последните шест месеца са затворили около шест стопанства, поименно изредени в Югозападна България. В хода на заседанието на Комисията по земеделие бяха дадени примери, може да се запознаете от

Както виждате и законодателството в останалите осем страни – членки на Европейския съюз, е по сходен начин. Аз не знам защо ние смятаме в България, че всичко трябва да го направим най-утежнено, за да възпрепятства максимално бизнес операторите. Напротив, ние трябва да доказваме как с предприети мерки, които дават добра среда за работа, в България си изпълняваме и всичко по европейското законодателство. Разбира се, ако това е така. Така че искам да уверя всички: правилото „замърсителят плаща“ остава и плаща този, който наистина замърсява, и плаща на обем такъв, какъвто е измерен. Ако няма измервателен уред, както е предложената поправка, когато няма възможност такъв да се сложи, се плаща по дадения обем на производството, тоест възможно най-големия, най-оптималния. Така че не смятам, че в това някой би имал против. Аз апелирам към това… Да, има затворени стопанства за аквакултури, това е поминък в определени региони. Във връзка с всичко, което се каза тук, призовавам колегите да подкрепят Законопроекта, работната група между двете четения ще изчисти текстовете, но посоката и на нас като законодатели трябва да е една в обхвата, и доказвайки, че изпълняваме европейските си ангажименти, да направим среда, нормална за работа и за генериране доход на работещите и на държавата. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания

Други изказвания? Няма. Моля, квесторите, поканете народните представители от кулоарите, предстои гласуване. Закривам разискванията по разглеждания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от Иван Вълков, Десислава Танева, Андриан Райков и Станислава Стоянова на 25 януари 2019 г. Гласували

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от Иван Вълков, Десислава Танева, Андриан Райков и Станислава Стоянова на 25 януари 2019 г. Уважаеми народни представители, от 10,30 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита експозиция по повод на 140-та годишнина от Учредителното събрание и приемането на първата българска Конституция. Изложени са оригиналите на Търновската конституция, Сребърната конституция и лични вещи на Петко Славейков. След това ще бъде валидиран и юбилеен пощенски блок с марка, първодневен плик и печат, посветени на годишнината. Информирам Ви, че на 10 февруари, неделя – датата, на която е открито Учредителното събрание, организираме ден на „Отворени врати“ на парламента, така че всички граждани могат да видят изложбата. А сега, всички народни представители са поканени да присъстват на откриването на днешното събитие. В 11,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол.